um kosningu Rögnu Sigurðardóttur sem 2. varaþingmanns á lista Samfylkingarinnar – jafnaðarflokks Íslands í Reykjavíkurkjördæmi norður. Nefndin hefur fundað til að fjalla um kosninguna og kjörgengið og mælir einróma með staðfestingu kosningar Rögnu Sigurðardóttur.

Forseti. Grindvíkingurinn Sigríður María Eyþórsdóttir ritaði nýlega grein um framkomu bankanna við Grindvíkinga en þeir ætla sér að rukka fulla vexti og verðbætur af frystum húsnæðislánum Grindvíkinga. Sigríður María segir m.a. í grein sinni, sem birtist nýlega á vísi.is, með leyfi forseta: „Hér erum við Grindvíkingar, heimilislaus, í framtíðarótta. Sum hver, jafnvel mörg okkar, sjá fram á atvinnumissi, fjárhagslegt hrun og þurfa á sama tíma að framfleyta fjölskyldum á óöruggum og hagnaðardrifnum húsaleigumarkaði um ófyrirsjáanlega framtíð. Þetta eru ekki kaldar kveðju til okkar sem horfum inn í óvissuna, þetta er svívirða. Við húseigendur sem höfum varla haft bolmagn til að greiða af lánum okkar í þeim aðstæðum og vaxtahækkunum sem við höfum staðið frammi fyrir undanfarið, sjáum nú fram á það að í miðjum hörmungum verðum við endanlega slegin af.“ Hæstv. ráðherra hefur lýst því yfir að fjármálastofnanir verði að sýna samfélagslega ábyrgð á svona miklum óvissutímum og skorað á bankana að gera betur. Þá sagðist hún einnig, með leyfi forseta, ætla að „taka á þessu“. Því vil ég spyrja hæstv. ráðherra: Hvernig ætlar ráðherrann að taka á þessu? Ætlar hann að grípa til einhverra aðgerða

varðandi þá stöðu sem uppi er í tengslum við Grindavík og afkomu og framtíðarhorfur í lánamálum Grindvíkinga. Ég hef lýst því yfir að ég telji að fjármálastofnanir séu ekki að sýna fulla samfélagslega ábyrgð með því að rukka vexti og verðbætur. Skilaboðin sem Grindvíkingar fengu í síðustu viku voru býsna köld að mínu mati.

að við munum sjá aðgerðir í þessari viku sem munu benda til þess og vera þess háttar að fjármálastofnanir munu sýna fulla samfélagslega ábyrgð.

og sjáum við ekki frekari aðgerðir núna á allra næstu dögum verðum við auðvitað að grípa til þeirra ráða sem við höfum hér. Ég útiloka ekki að það verði bara býsna hressilegt.

og hvað er átt við með því að fá þá til að sýna fulla samfélagslega ábyrgð. Er þá verið að vísa til þess að það eigi að reyna að fá bankana til að frysta lánin þangað til og þá án vaxta og verðbóta, án þess að það hlaðist upp? erum við að tala um að stjórnvöld ætli að einhvern veginn að reyna að koma að þessu líka og fara í eitthvert bótakerfi gagnvart þessum bönkum, sem

Virðulegur forseti. Það sem mestu máli skiptir núna er þrennt: Í fyrsta lagi þarf að tryggja afkomu, svokallaða afkomutryggingu. Nú er búið að dreifa frumvarpi þess efnis og ég geri fastlega ráð fyrir því að allur þingheimur muni styðja það. Í öðru lagi þarf að tryggja húsnæðisskjól sem felst í því að Grindvíkingar komist inn í húsnæði til skamms tíma og svo til lengri tíma litið og að þeir þurfi ekki að hafa áhyggjur af því húsnæði sem er núna ekki íbúðarhæft. Í þriðja lagi þarf að koma til viðbótarstuðningur vegna þess, eins og forsætisráðherra hefur sagt í fjölmiðlum, að Grindvíkingar þurfa að fara í ýmis útgjöld þessa dagana sem eru algerlega óhefðbundin og þeir gerðu engan veginn ráð fyrir og við sem samfélag þurfum að taka þátt í þeim kostnaði. (ÞSH:

á þeim nótum að hann skoraði á bankana að gera eitthvað meira til að koma til móts við íbúa Grindavíkur. En hvað? Hvað ætlar ríkisstjórnin að gera í málinu, annaðhvort af hálfu ríkisins eða gagnvart bönkunum, til að knýja á um einhverja niðurstöðu? Það er heldur ódýrt fyrir hæstv. ráðherra að lýsa því yfir í fjölmiðlum að þeir skori á bankana að gera eitthvað — hvað mun ríkisstjórnin gera?

Það er spurning mín til hæstv. félagsmálaráðherra. Hverju vill ríkisstjórnin ná fram í viðræðum sínum við bankana, eða beri þær ekki árangur þá á eigin vegum í framhaldinu? Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina. Það sem ríkisstjórnin vill fá út úr því samtali við bankana sem er nú yfirstandandi er að bankarnir komi af meiri krafti inn í það samfélagslega verkefni að styðja við Grindavík og Grindvíkinga. Við þekkjum öll hvað það er sem bankarnir hafa nú þegar lýst yfir að þeir séu tilbúnir að gera en ég held að

núna þegar fólk veit ekki hvenær það kemst heim til sín, ef það kemst heim til sín, á meðan fólk veit ekki hversu lengi það þarf mögulega að borga af sínu húsnæði heima heima í Grindavík meðan það greiðir mögulega húsaleigu annars staðar. Þetta er því sameiginlegt verkefni og ég myndi vilja sjá bankana gefa eftir vaxtagreiðslur og verðbætur, eitthvað í þá áttina. Á sama tíma er ríkisstjórnin síðan að huga að því með hvaða móti hún getur komið inn í almennan húsnæðisstuðning fyrir fólk sem þarf að fara í annað húsnæði og hefur ekki aðgang að því húsnæði sem það á eða leigir heima í Grindavík. Ég sé þetta sem verkefni sem við þurfum að koma að sem flest til að geta stutt dyggilega við bræður okkar og systur í Grindavík.

Bara hugsanlega og vonandi einhverju? Þetta er óvissa, viðvarandi óvissa. Einnig ríkir mikil óvissa meðal Grindvíkinga um hvaða reglur gildi um tryggingar á húsnæði og verið uppi ýmsar kenningar um að ólíkar skilgreiningar á ástandinu geti haft áhrif á tryggingarnar. Hvað getur hæstv. ráðherra sagt okkur um stefnu ríkisstjórnarinnar ríkisstjórnarinnar varðandi tryggingu eigna sem kunna að vera óíbúðarhæfar eða kunna að vera skemmdar að einhverju leyti eða hugsanlega virðislausar? Mun ríkisstjórnin koma til móts við það og sjá til þess að komið verði til móts við Grindvíkinga í tryggingamálum? Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina. Það liggur alveg ljóst fyrir að núna er starfsfólk Náttúruhamfaratryggingar Íslands að fara um svæðið til að taka út þær skemmdir sem orðið hafa á húsum í Grindavík. Það er fyrsta skrefið til að átta sig á umfangi þess sem þarna hefur átt sér stað. Samkvæmt lögum ber náttúruhamfaratryggingu að bæta ákveðið tjón sem orðið hefur á húsum fólks vegna atburða eins og þeirra sem hér hafa orðið, þannig að það er alveg ljóst að það verður að sjálfsögðu staðið við það sem kemur út úr þeirri skoðun. Almennt séð vil ég segja að það er óvissa. Við erum í miðri jarðfræðilegri atburðarás sem veldur mikilli óvissu fyrir fólk og það er óvissan sem núna er uppi fyrir Grindvíkinga sem við erum skref fyrir skref í ríkisstjórninni að vinna að. Það kemur fram frumvarp sem ég mæli fyrir hér seinni partinn í Það er verið að vinna í húsnæðismálum (Forseti hringir.) sem snýr að því að tryggja fólki húsnæði, athuga með stuðning og svona tökum við þetta koll af kolli.

Mun hæstv. ráðherra einnig sjá til þess að hækka lífeyrislaun almannatrygginga um 10,6% eins og hjá frjálsum fjölmiðlum en ekki bara um 4,9% eins og er í fjárlögum?

Það er reyndar ekki samkvæmt lögum heldur hefur skapast hefð fyrir því á undanförnum árum að gera það og ég mun að sjálfsögðu halda því áfram.

ástæðan fyrir því að ráðist hefur verið í þá eingreiðslu einfaldlega sú að okkur hefur ekki tekist enn þá hér á Alþingi Íslendinga að gera nauðsynlegar breytingar á kerfi almannatrygginga sem snýr að örorku- og endurhæfingarlífeyrisþegum. Það er ástæðan fyrir því að þessi eingreiðsla var tekin upp á sínum tíma og er þar með líka ástæðan fyrir því að við höfum ekki litið til sams konar greiðslna fyrir eldri borgara eða fyrir eldra fólk. Það er mikilvægt að við gerum þennan greinarmun vegna þess að ráðist var í umfangsmiklar breytingar á kerfi ellilífeyrisþega árið 2017 sem skilaði þeim umtalsverðum bótum þegar kemur að afkomu þeirra og auk þess hefur verið ráðist í sérstakan félagslegan viðbótarstuðning sem kom inn árið 2021, ef ég man rétt, þannig að hér er ekki um sambærilega hluti að ræða.

Hæstv. forseti. Ég ætla að vara við því að við tökum einhverja eina tölu um hækkun eins liðar í fjárlögum og förum að bera hann með þessu móti saman við annan lið. Það væri alveg eins hægt að taka einhvern allt annan lið sem væri álíka hár og bera hann saman við þær greiðslur sem örorku- og ellilífeyrir eru að hækka um, 4,9% í fjárlagafrumvarpinu sem miðar líka við að það varð 2,5% hækkun um mitt ár. Það er ekki hægt að stroka bara yfir það. Það er hluti af því sen var gripið til á miðju ári til að örorkulífeyris- og ellilífeyrisbætur myndu halda í við kaupmátt. Þess vegna er hækkunin 4,9% og hún miðar við þær breytingar sem orðið hafa á verðlagi. Ég vil hins vegar taka undir með hv. þingmanni að það þarf að skoða það þegar farið er úr kerfi örorku yfir í kerfi ellilífeyris því þar er sumt fólk

Herra forseti. Það er aðdáunarvert hvernig Grindvíkingar hafa tekist á við ástandið, í óvissu sem er nær óbærileg fyrir fólk sem á allt sitt undir óútreiknanlegum náttúruöflum. Það var fallegt að sjá Grindvíkinga koma saman í Smáranum í Kópavogi til að fylgjast með liðinu sínu spila körfuboltaleik. Ég hef hvatt stjórnvöld til þverpólitísks samtals um aðgerðir, hvort sem þær eru efnahagslegar eða félagslegar, varði vinnumarkaðinn, fyrirtæki eða heimili Grindvíkinga. Verðmætin eru ekki aðeins í hlutum, fasteignum og fyrirtækjum heldur ekki síður í fólkinu sjálfu, listum og menningu og andlegri og líkamlegri heilsu. Það er mjög mikilvægt fyrir Grindvíkinga að þau fái eins skýr skilaboð frá stjórnvöldum og mögulegt er. Grindvíkingar eru ekki að fara heim á næstunni og öll þurfa þau öruggt húsnæði næstu mánuðina. En þau eru einnig mörg að greiða af lánum á húsum sínum í Grindavík og ef ekkert verður að gert þurfa þau að bera kostnað af tveimur heimilum næstu mánuðina. Við sem samfélag eigum að sjá til þess að slíkar fjárhagslegar byrðar þurfi fólk ekki að bera eftir náttúruhamfarir. Ef ég skildi hæstv. ráðherra rétt fyrr í þessum fyrirspurnatíma er hún sammála því að bankarnir eða lánastofnanir eigi að bera kostnaðinn af því að fella niður vexti og verðbætur af lánum Grindvíkinga á meðan þau eru fryst. En til hvaða aðgerða er hægt að grípa? Hvað getur hæstv. ráðherra eða hæstv. ríkisstjórn gert annað í því en að biðja bankana og lífeyrissjóði um að sýna samfélagslega ábyrgð? Til hvaða hressilegu aðgerða er hæstv. ráðherra tilbúinn til að grípa? Virðulegur forseti. Ég fagna því sannarlega að allur þingheimur er sameinaður í því að fjármálastofnanir eigi að sýna fulla samfélagslega ábyrgð og við erum sammála um það að vextir og verðbætur falla þar undir. Hv. þingmaður spurði mig út í hvaða aðgerðir er hægt að grípa til og hvað ríkisstjórnin er að gera þessa dagana. Eins og ég upplýsti hér áðan þá er það svo að fjármála- og efnahagsráðherra hefur verið að funda með fjármálastofnunum um helgina og ég upplýsti líka að samkvæmt mínum heimildum séu allar líkur á því að við fáum niðurstöður af þessu samtali sem er búið að vera að eiga sér stað um helgina og í samtölum mínum við forstjóra eða bankastjóra fæ ég líka þær upplýsingar. Ég held að við eigum að gefa þessu smátíma en ekki of mikinn tíma og við leggjum auðvitað öll mjög mikla áherslu á það að Grindvíkingar fái mjög skýr skilaboð sem fyrst.

þær eru nægar samt. Við erum í miðjum storminum og við vitum ekki hvernig þessir atburðir enda en Grindvíkingar þurfa að fá að vita að stjórnvöld standi með þeim í gegnum storminn. Ég vil spyrja hæstv. ráðherra hvort það hafi verið skoðað hvernig húsnæðislán til Grindvíkinga skiptast á milli lánastofnana og reiknað út hvað það kostaði lánastofnanir ef þau greiða ekki vexti og verðbætur á sama tíma og lánin verða fryst. hæstv. ráðherra beita sér fyrir því að bankar í eigu ríkisins gangi á undan í þeim efnum með góðu fordæmi? Virðulegi forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina og nefna það að já, þessi greining hefur átt sér stað og það er alveg ljóst hvar lánin liggja og líklega þá kostnaðurinn fyrir viðkomandi fjármálastofnun. Hv. þingmaður spurði hvort ráðherrann myndi beita sér fyrir því að sá banki sem er í ríkiseigu myndi leiða þetta og hafa áhrif á það og já, ég er að beita mér og mun halda áfram að beita mér. Eins og ég sagði hér áðan er gríðarlega mikilvægt að það sé þrennt tryggt núna og það er afkoma, það er húsnæði, skjól og viðbótarstuðningur við Grindvíkinga á þessum tíma. Ég ætla að segja það að ég bara fagna þessum fyrirspurnum sem koma hér og að þær snúist allar um það

forseti. Þjóðin hefur tekið höndum saman við að styðja Grindvíkinga sem hafa flúið heimili sín vegna náttúruhamfaranna sem dynja á þeim. Þúsundir lifa í fullkominni óvissu um afdrif heimila sinna, afkomu fjölskyldunnar og framtíðina. Hugur minn hefur verið hjá Grindvíkingum stöðugt undanfarna daga en ástandinu er ekki lokið og við vitum ekki hvað það mun vara lengi. Ýmislegt hefur verið gert en enn má gera mun betur. Skólaþjónusta og frístundastarf fyrir börn þarf að vera leyst hið allra fyrsta. Við þurfum að tryggja öllum öruggt þak yfir höfuðið og við þurfum að gæta þess að fólk eigi í sig og á. Frumvarp hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra verður til umræðu hér á eftir. Þar er lagt til að koma á nokkurs konar Covid-stuðningi fyrir fólk sem hefur orðið fyrir launatapi. En aðrir hafa það líka slæmt. Fólk sem er í vinnu utan bæjarmarkanna þarf að greiða áfram af húsnæðislánunum sínum og hefur þannig ekki ráð á að greiða fyrir annað húsnæði og enn hefur ekkert verið lagt fram til að mæta þeim fjölskyldum. Mig langar í stað þess að vera að tala hér bara um peninga og fasteignir að ræða andlega líðan sem skiptir miklu máli hvað þetta varðar. Við erum að sjá fólk kannski upplifa sitt mesta áfall á sinni lífsleið. Við vitum að í Eyjagosinu var ekki tekið á slíkum málum en við vitum að við erum búin að læra eitthvað á þessum 50 árum síðan þá. Við vitum líka að það eru komnar þjónustumiðstöðvar í Reykjavík og væntanleg þjónustumiðstöð á Suðurnesjum en það þarf að ná til hópsins. Hvernig hefur hæstv. ráðherra hugsað sér að mæta þessari stöðu sem uppi er og takast á við það andlega áfall sem fólk er að lenda í?

viðbragði okkar og við þessar aðstæður. Ég tek undir með hv. þingmanni, eins og við gerum öll hér á þingi og öll þjóðin hefur gert, að hugur okkar er með Grindvíkingum og við erum öll Grindvíkingar og við erum öll í því að takast á við þau verkefni sem fylgja þessum alvarlegu kringumstæðum þar sem búið er að rýma heilt bæjarfélag. Það eru ákveðin atriði, og þetta er svolítið tengt tíma, sem skipta mjög miklu máli og hv. þingmaður fór hér yfir og eru tengd

ásamt því að fara í gegnum þessa stöðu sem tengist óvissunni. Síðan er mjög mikilvægt þegar kemur að líðan að fara yfir það með Grindvíkingum, með bæjarstjórn, með almannavörnum, með samhæfingarmiðstöðinni, með þjónustumiðstöðinni

forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir hans svar. Já, mér hefur fundist skorta plan hvað þennan þátt varðar og ég sé ekki að það sé tilbúið einhvers staðar. Það er mikið áfall að missa heimili sitt, mjög mikið áfall að missa heimili sitt. Ég er alveg viss um að það er nánast óbærilegt að tapa heimilinu sínu, svo að ég tali nú ekki um börn og unglinga sem eru að hverfa frá þeim stað sem þau hafa verið að alast upp á, tapa vinum sínum jafnvel, fara ekki í skólann sinn, fara ekki í leikskólann sinn, fara ekki í íþróttafélagið sitt. Utan um þennan hóp verðum við að halda með öllum þeim ráðum sem fyrirfinnast og ég velti fyrir mér: Er ráðgert að setja einhverja fjármuni inn í væntanleg fjárlög til að styðja við þá skóla og leikskóla sem eru að taka við þessum hópum til að hjálpa þeim að gera lífið bærilegra í framhaldinu?

Jú, það er akkúrat verið að virkja þetta á forsendum bæjaryfirvalda Grindavíkur og í samráði við þau og félagsmálaþjónustuna og skólayfirvöld Grindavíkur, að skipuleggja þessa þjónustu. Svo verðum við að horfa fram í tímann vegna þess að það er talið að við slíkar kringumstæður sem skapast, og við þekkjum því miður oft, kringumstæður sem tengjast móður náttúru,

erum við að ná utan um hópinn, utan um börnin, utan um skólahópa, utan um alla þá þjónustu sem hægt er að þiggja á vettvangi. Við erum með í þessum hópi aðila frá Landspítalanum sem eru þá að bjóða upp á þjónustu sem

Virðulegi forseti. Á síðasta kjörtímabili setti þáverandi hæstv. heilbrigðisráðherra, Svandís Svavarsdóttir, af stað tilraunaverkefni um sérstaka móttöku fyrir konur innan heilsugæslunnar. Þetta var gert eftir samtal um að þörfum kvenna fyrir heilbrigðisþjónustu þegar um ræðir sértæk heilsufarsvandamál kvenna væri ekki mætt sem skyldi. Dæmi um þetta eru breytingaskeið kvenna, upplýsingar um getnaðarvarnir, ráðgjöf um ofbeldi og afleiðingar þess og ýmsir sjúkdómar sem herja sérstaklega á konur, svo eitthvað sé nefnt.

Ég vil því spyrja hæstv. heilbrigðisráðherra: Hefur það húsnæði fundist? Hvernig hefur móttakan reynst og hefur frekari lærdómur verið dreginn af tilraunaverkefninu?

getnaðarvarnir og sjúkdóma sem herja sérstaklega á konur. Þar er mikið og gott samstarf við Heilsubrú um ýmis námskeið og fræðslu,

Í kjölfar námskeiða geta skjólstæðingar óskað eftir einstaklingsviðtali við fagaðila og eftir eðli erinda eru það kvensjúkdómalæknar, ljósmóðir og hjúkrunarfræðingar sem taka þau viðtöl.

gefið góða raun en við þurfum kannski meiri tíma til að draga frekari lærdóm af þessu verkefni og til að leggja mat á framtíðarþróun og útvíkka það eitthvað frekar.

sem sitja almennt skör neðar innan heilbrigðiskerfisins. Nú eru rannsóknir sem sýna fram á það að konur fá alla jafna styttri tíma inni hjá lækni, fá oft lakari þjónustu. Það er þess vegna sem ég er að ávarpa þetta hér, að það er samfélagsins alls að taka ábyrgð á kvennamisrétti hvar sem það birtist okkur, hvort heldur það er í launum, hvað varðar ofbeldi og áreiti en ekki síst hvað varðar almenna þjónustu til borgaranna. Þá þurfum við að standa

Ég vil rifja það upp að ákvörðunin á sínum tíma var einmitt tekin í ljósi vísbendinga og umræðu um að heilsuvanda kvenna væri ekki mætt sem skyldi og við þyrftum að bæta úr. Ég held að það hafi verið mjög gott skref og ég heyri ekki annað, þannig að það má segja að það hafi verið hlustað á áhyggjur af þessum toga og reynt að bregðast við og nokkuð vel, finnst mér. Við höfum líka samhliða lagt áherslu á

Vextir af húsnæðisláninu ruku svo upp og mánaðarlegar afborganir urðu hærri en þau réðu við. Ungu hjónin hafa síðan fært sig yfir í verðtryggt lán og sjá nú verðbólguna leggjast ofan á höfuðstól lánsins og sparnaðinn sinn fuðra upp. Gerðu þessi ungu hjón eitthvað rangt? Nei, þau höfðu lagt fyrir og gerðu ráð fyrir að eiga afgang um hver mánaðamót en lentu bara í því að kaupa á vitlausum tíma. hafa vextir verið hækkaðir 14 sinnum, stýrivextir standa í 9,25% og þar má benda á að aldrei hafa fleiri keypt fyrstu íbúð en á árunum 2020 og 2021. fjórðungur lántakenda var með óverðtryggð lán á breytilegum vöxtum þegar vextir byrjuðu að hækka. Einn af hverjum fjórum. Í ár munu 4.500 heimili bætast í þennan hóp þegar þau verða ekki lengur í skjóli fastra vaxta. Eina bjargráðið er að flytja sig yfir í verðtryggð lán og núna er staðan sú að flestu ungu fólki reynist ómögulegt að kaupa íbúð ef pabbi eða mamma geta ekki hjálpað til. Forseti. Vandinn í dag er útbreiddur og þess vegna óskaði ég eftir sérstakri umræðu við fjármálaráðherra, því að ríkisstjórnin hefur hingað til eingöngu talað um stuðning við lágtekjuhópa. Alþingi stendur auðvitað sameinað þar og ég spyr: Hvað með aðra hópa sem finna verulega fyrir auknum útgjöldum og háum vöxtum; fólk sem nýlega keypti, fólk sem er með hlutfallslega há útgjöld vegna barna og námslána, millistéttin á Íslandi? Þessi hópur er skilinn eftir. Fjárlagafrumvarpið er af Seðlabankanum sagt vera hlutlaust gagnvart verðbólgunni sem segir okkur bara að ríkisstjórnin er í því hlutverki að gera ekki illt verra. En í svona ástandi er það ekki nóg. Svar ríkisstjórnarinnar þegar heimilin eru að sprengja sig á háum vöxtum er yfirleitt: Finnið þið ekki hagvöxtinn? Hagvöxtur á mann er hins vegar lítill og byggir á því að við erum heimsmeistarar í fólksfjölgun. Þess vegna finnur fólk ekki fyrir hagvexti. Fólk sem ekki ræður við afborganir fær líka að heyra að það sé að eignast svo mikið, en fólk sem á eina íbúð borgar ekki af lánum með auknu prósentuhlutfalli í íbúð og yfirdráttarlán eru í fyrsta sinn komin yfir 100 milljarða. Vextir heimila af yfirdrætti hafa ekki verið meiri síðan í hruninu. Kaupmáttur meðallauna hefur á Íslandi sveiflast fjórum sinnum meira undanfarin 20 ár en innan OECD. Verðbólga jókst hér um helming milli ágúst 2022 og 2023, og þetta er einsdæmi. Stýrivextir eru rúmlega tvöfaldir á við nágrannalönd og hér verðum við að horfa á þá meinsemd sem einkennir íslenskt samfélag, sem er óstöðugleiki hagkerfisins. Þessum erfiðu sveiflum fylgja erfiðar kjaraviðræður. Auðvitað er erfiðara og verra að semja um laun í landi óstöðugleika en þar sem stöðugleiki ríkir. Almenningur er langþreyttur á ástandinu. Ævintýralega háir vextir skapa síðan næstu fasteignabólu. Byggingamarkaðurinn fer í frost þegar fjármögnun lána er svona dýr. Eftirspurn eftir húsnæði safnast upp en framboð fylgir ekki. Þetta skilar svo hærra fasteignaverði þegar fram líða stundir. Hvaða aðgerðir sér ráðherra til að bregðast við augljósum áhrifum á byggingamarkaðinn? Forseti. Val á gjaldmiðli speglar pólitískt hagsmunamat en ég er hér í dag að ræða um stöðuna eins og hún horfir við okkur núna. Viðreisn vill að stjórnvöld beiti vaxtabótum, barnabótum og húsnæðisbótum tímabundið hærra upp tekjustigann en verið hefur vegna þess að millistéttin hefur tekið á sig þungt högg. Þetta er réttlætismál. Opinberir sjóðir eru hins vegar ekki botnlausir og við verðum að stefna að því að komast út úr þeirri stöðu að ríkið sé að niðurgreiða vaxtakostnað, en háir vextir munu fylgja því að velja örgjaldmiðil. Nú blasir við stöðnun um lífskjör á Íslandi, ekki síst hjá millistéttinni. Millistéttin greiðir nú þegar háa skatta og finnur mjög fyrir vaxtahækkunum. Önnur hver króna sem hagkerfið skapar er greidd í skatta eða í lífeyrissjóði. Þessi skattbyrði, sem er borin uppi af launafólki og fyrirtækjum, er með því hæsta í alþjóðlegum samanburði. Það þarf að sýna forystu í aðgerðum gegn verðbólgu, forgangsraða verkefnum eins og heimilin eru að gera í þessu ástandi; minna bruðl. Skynsamleg velferðarstefna snýst um að forgangsraða fjárfestingu í þágu almannahagsmuna, að sýna hófsemi í skattlagningu. Kerfin eiga að vera til staðar fyrir fólkið í landinu en ekki öfugt þannig að fólkið sé að vinna í þágu kerfisins.

Herra forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir að setja þetta mál hér á dagskrá. Verðbólguskeiðið núverandi hófst með verðhækkunum sem tengdust framleiðsluvandræðum vegna heimsfaraldurs og sóttvarnaráðstafana honum tengdum, ásamt auðvitað hækkun orku-, gas- og hrávöruverðs, vegna innrásar Rússlands í Úkraínu, en hún ágerðist hins vegar og reyndist viðvarandi vegna mikillar eftirspurnar eftir að efnahagsleg áhrif faraldursins runnu sitt skeið. Líkt og í öðrum vestrænum ríkjum felur Alþingi Seðlabankanum að beita tækjum sínum með þeim hætti að eftirspurn í hagkerfinu samræmist verðmætasköpun svo að verðbólga sé lág og stöðug. Í mínum huga hafa ríkisfjármálin helst eina leið til að leggja sín lóð á þær vogarskálar, þ.e. að halda aftur af vexti útgjalda. Það er leið ríkisfjármála til að ná niður verðbólgu og vöxtum. Hér þarf að vera um algjört forgangsmál að ræða því að sterk afkoma ríkissjóðs og lág skuldahlutföll munu auðvitað ekki aðeins stuðla að lækkun verðbólgu og vaxta, þjóðinni til heilla, heldur munu þau líka skapa nauðsynlegt bolmagn fyrir ríkissjóð að bregðast við áföllum sem nóg er af þessi misserin. Við virðumst því miður vera komin inn í tíma áfalla og breyttra tíma, ekki bara hér á Íslandi heldur alls staðar í kringum okkur.

Ég hef að sjálfsögðu samúð með fólki sem hefur nýlega tekið fasteignalán en býr við allt annað vaxtaumhverfi nú, sem er óviðunandi staða. Verðmæti eigna þessa fólks hefur þó hækkað, oft verulega, á undanförnum mánuðum. Þess vegna er það enn frekar óviðunandi staða hjá fólki sem á ekki eigin fasteign en hefur verið að safna fyrir henni. Sá sparnaður hefur brunnið upp í verðbólgu, einkum með hratt hækkandi fasteignaverði, og þröskuldurinn fyrir þessa einstaklinga inn á fasteignamarkað hefur hækkað allt of mikið.

Nú er mikilvægasta viðfangsefnið fyrir lífskjör fólks að ná niður verðbólgu og vöxtum og allar tilfærslur, ef við hugum að mögulegum leiðum, einhverjum

Aðeins með því að vinna bug á verðbólgu getum við lækkað vexti og hjálpað þessum hópum, bæði þeim sem eru á leigumarkaði, þeim sem eru fasteignaeigendur og þeim sem vilja svo mjög gjarnan komast inn á þessa markaði. Það getur ríkissjóður aðeins gert með því að halda aftur af vexti útgjalda, hagræða og vinna gegn sóun í ríkisrekstri. aðgerðir og áhrif vegna neikvæðra áhrifa hás vaxtastigs á nýbyggingu fasteigna og möguleika fólks til að komast inn á húsnæðismarkað þá fylgjumst við auðvitað vel með því hvernig hækkandi vextir hafa haft áhrif á hagkerfið og ekki síst íbúðamarkað. Góðu fréttirnar eru þær að mikill vöxtur var í framkvæmdum undanfarin misseri og því eru margar íbúðir í byggingu, margar þeirra að nálgast seinni stig framkvæmda og er enn von á talsverðum fjölda nýrra bygginga á markað á næstunni. Á sama tíma hefur íbúðum á söluskrá fjölgað umtalsvert, sem er mikil breyting frá því fyrir nokkrum misserum þegar barist var um hverja íbúð sem auglýst var til sölu. Að þessu sögðu þá hefur íbúðum sem byrjað er að byggja fækkað og mikilvægasta verkefnið til að snúa þeirri þróun við er að ná stjórn á verðbólgu svo að hægt sé að lækka vexti. Það er líka mikilvægasta verkefnið Það er líka mikilvægasta verkefnið til að auðvelda fólki að komast inn á húsnæðismarkaðinn. Það hefur árangur náðst í því. Það hefur hægt á verðhækkunum og forsendur standa til að verðbólga og vextir lækki á nýju ári, að því gefnu að réttar ákvarðanir séu teknar. Ekki má gleyma því að laun hafa hækkað mikið undanfarið og kaupmáttur launa hefur þrátt fyrir allt aukist sé litið til undanfarinna 12 mánaða. Við höfum lagt aukna fjármuni í hagkvæmar leiguíbúðir í gegnum almenna íbúðakerfið. Alls hafa 2.000 almennar íbúðir verið í notkun og áætlað að 500 bætist við á næsta ári. Skilyrði hlutdeildarlána voru líka útvíkkuð í sumar og það á mögulega sinn þátt í því að fyrstu íbúðarkaupum fjölgaði talsvert samkvæmt nýjustu tölum. Þá má ekki gleyma skattfrjálsri ráðstöfun séreignarsparnaðar í gegnum úrræði sem við þekkjum, fyrsta íbúð, sem styttir verulega þann tíma sem tekur að spara fyrir íbúð hjá þeim sem nýta úrræðið, ekki síst hjá tekjulágum.

Síðan erum við með ríkisfjármálastefnu með fjölbreytt tæki sem hægt er að sérsníða að aðstæðum fólks og eftir efnahagsástandinu. Beiting ríkisfjármálanna getur þannig dregið úr ójöfnuði sem fylgir vaxtaákvörðunum. Á Íslandi undir stjórn Sjálfstæðisflokksins sem hefur átt efnahagsmálapólitíkina undanfarinn áratug hefur því lengi verið haldið fram að það sé vitleysa að beita skattkerfinu eftir aðstæðum til að taka á þenslu eða til að taka tillit til aðstæðna fólks. Því er jafnan haldið fram að ófyrirsjáanleiki í sköttum valdi fyrirtækjum og heimilum skaða, að ekki sé hægt að bjóða upp á slíkar sveiflur. Hræðsla við að beita slíkum tækjum og tólum til að koma jafnvægi á hagkerfið og tryggja að unnið sé á móti þenslu á réttum stöðum hefur orðið til þess að Seðlabankinn þarf að taka dramatískari ákvarðanir en ella í vaxtamálum. Ófyrirsjáanleikinn birtist vaxtamegin hjá heimilum og fyrirtækjum. Í heimilisbókhaldi fólks eða fyrirtækja skiptir engu máli hvort fjármagnið sem rennur út er í formi vaxtagreiðslna eða skatta, hæstv. forseti. Það eru þær tekjur sem eftir standa sem ákvarða kaupmátt og greiðslugetu. Vextir væru lægri ef hér væri virkari ríkisfjármálastefna sem beindist að þenslunni þar sem hún er, með stöðugleika og sanngirni sem útgangspunkt. Virk ríkisfjármálastefna sem beitir tekjuöflun jafnt sem útgjaldahlið eftir því sem við á tryggir að aðhaldið beinist að þeim sem hafa borð fyrir báru á verðbólgutímum. Í staðinn fær fólkið í landinu ígildi skattahækkana í formi flatra stýrivaxta á alla sem hér skulda og þar með hlutfallslega þyngstu skattana á ungt og tekjulágt fólk sem getur ekki reitt sig á eignir og sparnað foreldra sinna. Hér inni verðum við að einbeita okkur að ákvörðunum stjórnmálamanna, ekki ókjörinna embættismanna.

Já, ég segi eftir geðþótta. Jú, það er verðbólga, en að beita jafn harkalegum aðgerðum gegn henni og raun ber vitni sem beinast svo til eingöngu að heimilum landsins, almenningi sem ber ekki nokkra sök á þeim þáttum sem valdið hafa verðbólgu, er ekki hægt að réttlæta með neinum hætti. Hvernig geta þeir sem stjórna málum hér leyft sér að taka sér svona mikið vald yfir lífi fólks og afkomu? Það er ekki hægt að gera áætlanir um eigin framtíð á Íslandi af því að efnahagsstjórnin er í algjörum molum. Alveg sama hversu skynsamt fólk er, hversu lítið það reynir að skuldsetja sig, hvernig lán það tekur, þau eru alltaf einhvern veginn knésett. Staðan er þannig núna að fólk er að greiða 60–80% af ráðstöfunarfé sínu í vexti — í

Annað dæmi snýst um tæplega 11 millj. kr. lán. Þar er afborgun lánsins 113.000 og þar af eru vextirnir heilar 110.530 kr. En inn á lánið sjálft væri ekki nema 1.600 kr. eða 1,4% af afborguninni. Inn á lánið fara sem sagt 19.200 kr. á meðan 1,3 milljónir fara í þegar yfirfulla fjárhirslu bankanna. Ég hélt að okurlánastarfsemi væri lögbrot á Íslandi. Þetta er ekkert annað en okur sem þarf að stöðva.

Verðbólgan hefur áhrif á samfélagið allt, fólk og fyrirtæki sem finna nú fyrir hækkandi vöxtum sem reynist mörgum þungur baggi að bera um þessar mundir. Ég ætla að einbeita mér að aðeins að húsnæðismálunum. Það er dýrt að byggja íbúðir þegar vextir hækka. Ofan á það koma svo hert lánþegaskilyrði Seðlabankans og þetta hefur letjandi áhrif sem er algjörlega þvert á það sem við sem samfélag þurfum á að halda í dag. Við þurfum að byggja meira og komast út úr þeirri stöðu sem við erum í í dag. Ég hef nefnt að Seðlabankinn verði að stíga skref til baka þegar kemur að lánþegaskilyrðum og gera fólki auðveldara með að komast inn á markaðinn. En það

að auka framboð á húsnæðismarkaði. Þetta er auðvitað fyrir ákveðna hópa samfélagsins, þá sem eru viðkvæmastir, og skiptir raunverulegu máli. Ofan á þetta bætist mikilvægi þess að fjölga lóðum og ég ætla sérstaklega að nefna höfuðborgarsvæðið. Þar erum við með tæki og tól sem heitir svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins sem við verðum hreinlega að bera gæfu til þess að taka til endurskoðunar án þess að því sé kollvarpað. Þetta tryggir það að við höfum nægt framboð lóða sem mun stuðla að nauðsynlegri uppbyggingu til framtíðar sem er það sem við þurfum á að halda.

Þetta er gott dæmi um það hvernig stöðugleikinn, sem er alltaf verið að básúna fram og til baka að sé svo rosalega mikilvægur fyrir okkur — að það sé hægt að seilast inn í ráðstöfunartekjur heimilanna eftir á. Það fylgir því enginn fyrirsjáanleiki fyrir fólk að gera lánasamning með ákveðnum afborgunum til 30, 40 ára

Af hverju? Hvernig er það sanngjarnt miðað við allt annað sem við kaupum? Þetta er ekkert öðruvísi og það er mjög skrýtið að við séum að reyna að kalla það að við séum að reyna að halda einhverjum stöðugleika í þessu efnahagskerfi þegar grunnhagstærðin fyrir heimilin, sem er í rauninni bara húsið, heimilið og nauðsynjavörur, er háð þessum duttlungum að geta seilst inn í og breytt verðinu eftir á.

Sömuleiðis vil ég þakka hæstv. fjármálaráðherra Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð Gylfadóttur fyrir hennar svör hér. Að mínu mati er stefna ríkisstjórnarinnar skýr og styður við peningastefnu Seðlabankans. Raunhæf og ábyrg fjármálastefna sem gagnast fólkinu í landinu snýst um forgangsröðun. Það dylst engum að það er flókið að forgangsraða þegar verðbólgan er eins og hún er. Þrátt fyrir það tel ég að mikilvægustu málaflokkarnir hafi verið í forgrunni síðustu ár. Við höfum með aðgerðum mætt þeim hópum samfélagsins sem verða fyrir mestum áhrifum af verðbólgunni. Ríkisstjórnin hefur á miðju ári síðustu tvö ár ráðist í hækkanir í gegnum almannatryggingar, t.d. með hækkun leigubóta og breytingum á barnabótum sem ná nú til fleiri fjölskyldna en áður. Þá er ýmislegt í bígerð sem mun bæta stöðu annarra hópa sem hafa minna á milli handanna. Þar vil ég sérstaklega koma inn á heildarendurskoðun á málefnum örorkulífeyrisþega sem ég held að verði eitt stærsta skrefið okkar á þessu kjörtímabili til að jafna kjör í samfélaginu. Hvað húsnæðismálin varðar er stefnt að því að tvöfalda stofnframlög til uppbyggingar leiguíbúða innan almenna íbúðakerfisins og byggja 2.000 íbúðir á næstu tveimur árum. Þá eru einnig áform um að horfa til frekari fjárheimilda til hlutdeildarlána, sem aftur eru aðgerðir sem nýtast ungu fólki sem er að stíga sín fyrstu skref á fasteignamarkaðnum.

draga úr útgjöldum, fara vel með skattfé og allt það sem í þá veruna var sagt. Það er langt síðan ég heyrði jafn afgerandi gagnrýni ráðherra ríkisstjórnarinnar á ríkisfjármálin undanfarin ár eins og þau hafa verið rekin. Það er ekki langt síðan hér var sett Íslandsmet í útgjaldaaukningu milli ára, sama á hvaða mælikvarða þar var horft, þannig að ég fagna því að fjármálaráðherra

hvort sem það er hjá ríkisstjórninni eða í aðhaldi okkar hér á Alþingi, þ.e. að sýna aðhald hvað ríkisútgjöld varðar og draga úr kostnaði þar sem hægt er og ganga hægt um gleðinnar dyr. Ég kýs Ég kýs að líta á þessi orð hæstv. fjármálaráðherra sem hvetjandi gagnrýni á sína eigin ríkisstjórn hvað varðar næstu vikur í þinginu. Ég er efins um að þetta jákvæða mat á þróun á fasteignamarkaði sé rétt hjá hæstv. ráðherra. Ég er hræddur um að staðan á fasteignamarkaði, fyrir okkur sem höldum að hún sé snúin núna, verði miklum mun snúnari eftir, segjum eitt og hálft ár, bara í ljósi þess með hvaða hætti framleiðsla á íbúðum er að þróast. Ég vil sömuleiðis halda því til haga hér að ríkisstjórnin, með hæstv. fjármálaráðherra í fararbroddi í þeim efnum með innviðaráðherra hverju sinni,

fór ekki mikið fyrir umræðunni um þátt gjaldmiðilsins okkar í fjármálum heimila, fjármálum fyrirtækja og

í krónuhagkerfinu, sé eitthvað sem við neyðumst bara til að sætta okkur við um aldur og ævi. Staðan er sú að í dag búa tvær þjóðir á Íslandi. Það er sú sem lifir í krónuhagkerfinu; heimilin, sveitarfélögin, ríkissjóður og lítil og meðalstór fyrirtæki, sem eru hryggjarstykkið í atvinnulífinu okkar, og svo stórfyrirtækin sem standa fyrir utan krónuhagkerfið og gera upp í evru og dollara. Nýlega samþykkti Starfsgreinasamband Íslands ályktun þess efnis að óháðir erlendir aðilar verði fengnir til að skoða kosti og galla íslensku krónunnar, sem og kosti og galla þess að taka upp annan gjaldmiðil. Við í Viðreisn fögnum því

Frú forseti. Kostnaðurinn af hárri verðbólgu kemur annaðhvort fram í háum nafnvöxtum eða færslu verðbóta með verðtryggingu. Þetta er vandamálið sem við er að glíma núna. Verkefnið nú sem fyrr er því að ná tökum á verðbólgunni, engin ný sannindi en þessi sannindi hafa heldur ekki fallið úr gildi. Það verður að segjast að á móti hafa nafnlaun hækkað hér umtalsvert á síðustu árum, hækkað um allt að 10% á ári um nokkurt skeið. Þessar nafnlaunahækkanir koma auðvitað talsvert á móti áhrifum af verðbólgu og vaxtakostnaði um þessar mundir. Þetta skiptir máli því að það er almennt viðurkennt að með 2,5% verðbólgumarkmiði,

Það er engin sjálfstæð eða trúverðug peningastefna sem getur staðið undir meiri nafnlaunahækkunum en það til lengri tíma án þess að kollvarpa þeirri stefnu. Þá skiptir engu máli hvort við erum að tala um sjálfstæða peningastefnu með verðbólgumarkmið, fastgengisstefnu eða myntráð. Það er engin peningastefna sem stendur undir þessu. Lausnin fyrir fyrirtæki og heimili landsins felst því ekki í að setja gamla rispaða plötu ríkisútgjalda og víxlverkunar launa og verðlags á fóninn. Það mun mistakast eins og alltaf og við þekkjum þessa sögu.

Frú forseti. Ég vil byrja á að rifja það upp að seðlabankastjóri tilkynnti sumarið 2020 að Ísland væri orðið lágvaxtaland. Hann boðaði nýja tíma, sagði að í fyrsta sinn yrði það raunverulegur valkostur fyrir heimilin að skipta yfir í nafnvexti. Fólkið sem trúði honum glímir nú við stóraukna greiðslubyrði vegna húsnæðislána en bankarnir græða og bindiskylda þeirra er ekki aukin, sem þó gæti komið í stað einstaka vaxtahækkana. Fyrir kosningar 2021 talaði þáverandi fjármálaráðherra líka um lága vexti og lága verðbólgu á Íslandi, sem væri komin til að vera. Of margir trúðu þessari þvælu, leyfi ég mér að segja. Hvað gekk þessum valdamiklu embættismönnum til að láta eins og ekkert samband væri lengur á milli vaxtastigs, gengisþróunar og verðlags? Heimilin bera kostnaðinn og þar eru fyrstu kaupendur stór hópur. Sum þeirra nýttu auk þess séreignarsparnaðinn sinn til að greiða niður höfuðstól lánanna. Nú þegar fólkið hefur ekki efni á mánaðarlegum greiðslum, getur ekki lengur rekið heimili sitt á yfirdrætti með 17% vöxtum, verða þau að skipta yfir í verðtryggð lán til að lækka greiðslubyrðina. Höfuðstóllinn, sem þau nýttu séreignarsparnaðinn sinn til að lækka, hækkar aftur og séreignarsparnaðurinn er farinn. Á meðan við búum við íslensku krónuna verður vaxtastig hærra hér á landi en í evrulöndunum og almenningur ber kostnaðinn. Aðgerðir til framtíðar eru augljósar en þær eru til skamms tíma einnig. Ríkisstjórnin verður að styðja heimilin með hærri vaxta-, húsnæðis- og barnabótum. Ef ekkert verður að gert fá um 5.000 færri heimili vaxtabætur á næsta ári en nú og skattalækkun til barnafólks skreppur saman að raunvirði. Við það verður ekki unað.

og koma á fyrirsjáanlegra vaxtaumhverfi sem er okkar mikilvægasta verkefni í náinni framtíð. Þetta gerum við auðvitað fyrst og fremst með ábyrgum rekstri og aðhaldi í ríkisfjármálum um leið og við verjum í þá hópa sem verða fyrir áhrifum verðbólgunnar. Kjarasamningar á vinnumarkaði losna nú um áramótin og þar er allra hagur að vel takist til. Við búum sem betur fer við gott atvinnustig hér á landi og það er því til mikils að vinna að lenda farsælum langtímakjarasamningum sem styðja við það mikilvæga verkefni að ná hér niður verðbólgu og vöxtum, sem er óumdeilt mesta kjarabót heimila og fyrirtækja í landinu. Það er auðvitað þannig, virðulegur forseti, að það eru skiptar skoðanir eins og gengur og gerist um hvaða leiðir í þessu séu heppilegastar og þó að ríkisstjórnin eigi ekki formlega aðkomu að kjarasamningsgerðinni er alveg augljóst að aðilar vinnumarkaðarins muni kalla eftir því að stjórnvöld liðki fyrir gerð kjarasamninga. Þar verður líklegast háværasta krafan um aukið húsnæðisöryggi og að barnafjölskyldur verði sérstaklega varðar. Þá ætla ég koma inn á þá aðgerð sem ég nefndi hér áðan og er nú þegar búið að ráðast í, en ríkisstjórnin hefur komið inn með aðgerðir á húsnæðismarkaði þegar kemur að almennum íbúðum og veitingu hlutdeildarlána til að kaupa hagkvæmt húsnæði. Þessu til viðbótar tel ég skynsamlegt, af því að við erum alltaf að tala um fasteignamarkaðinn, að gera nauðsynlegar lagabreytingar á fjárfestingarheimildum lífeyrissjóða sem geta

er samt enginn þeirra til í að gera neitt, enginn þeirra er til í að rugga bátnum og setja fjármálakerfinu og seðlabankastjóra stólinn fyrir dyrnar. Áhyggjur ráðamanna eru þannig bara í nösunum á þeim, eins og sagt er, og eitthvað sem þeir verða að segja til að friða kjósendur. En hjarta þeirra er hjá bönkunum. Það að segja að bankarnir fitni núna eins og púkinn á fjósbitanum er ofnotaður frasi sem nær engan veginn því sem er að gerast. Púkinn er orðinn svo feitur að hann er löngu oltinn af fjósbitanum sem hefur brotnað undan þunga hans.

mánuði. Ef þetta ástand stæði í ár myndu varðandi þetta lán bætast 5.880.000 kr. ofan á lánið en bankinn myndi af rausnarskap sínum frysta 120.000 kr. afborgun höfuðstólsins sem, svo það sé skýrt, Grindvíkingar þyrftu samt á endanum að greiða. Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við þessu tilboði bankanna eru vægast sagt máttlaus. Nú eru allir Grindvíkingar í þessari óvissu, alveg sama hversu mikið eða lítið þeir skulda. Þeir þurfa allir á algerri frystingu að halda í a.m.k. sex mánuði því samkvæmt nýjustu fréttum fer enginn þeirra heim fyrr en líður á vorið. Það að í miðjum náttúruhamförum og óvissu vegna þeirra séu áhyggjur vegna fáránlega hárra afborgana lána og hvernig bankarnir bregðist við einn helsti vandi Grindvíkinga, segir sína sögu um stöðu heimila landsins almennt og ofurvald bankanna yfir landi og þjóð. Við verðum að leysa heimilin undan oki þeirra.

tveimur árum seinna. Höfum það aðeins í huga hvað aðgerðir ríkisstjórnarinnar hafa gert á þessum tveimur árum. Nákvæmlega ekki neitt. Það segir sitt. Þegar allt kemur til alls þá erum við að glíma við efnahagslegt vandamál. Vissulega, eins og hefur komið fram hérna, erum við að glíma við gjaldeyrisvandamál, gjaldeyririnn er hluti af þessu.

Frú forseti. Þetta er mikilvæg umræða um samspil vaxta og verðlags á heimilin. Mig langar að byrja á að minna á það að greiðslur til örorku- og ellilífeyrisþega hafa verið hækkaðar tvisvar á ári undanfarin tvö ár, nokkuð sem venjulega er gert einu sinni á ári, einmitt vegna verðbólgunnar og að ríkisstjórnin hefur nú þegar lagt til eingreiðslu til örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega í desember. Það eru aðgerðir sem svo sannarlega skipta miklu máli fyrir þau heimili sem þar eru undir. Ég er sammála þeim sem hafa talað hér um að það verði að skoða sérstaklega stöðu barnafólks sem oft er líka fyrstu kaupendur, en hækkun vaxta hefur lent mjög illa á þessum hópi. En það er einnig fleira sem hefur áhrif á laun þeirra. Þau eru t.d. lægri en þau þyrftu að vera vegna skorts á leikskólaplássum. Það er alvöruatriði sem hefur áhrif á ráðstöfunartekjur ungs barnafólks og mér finnst mikilvægt að hafa augun líka á

að þessi kerfi þyrftu m.a. að grípa Grindvíkinga. Ég er svo hjartanlega sammála því og þess vegna þarf í öllum aðgerðum til að ná niður verðbólgunni að standa vörð um grunninnviði okkar á sama tíma.

Nú stendur yfir klassískt íslenskt óveður sem heimilin og hluti fyrirtækja finna rækilega fyrir, óveður sem erfiðar kjarasamninga. Á tímum sem þessum þurfum við skýr skilaboð og styrka forystu; samhenta ríkisstjórn en ekki sundraða og við þurfum ríkisstjórn sem skilar fjárlögum sem hjálpa til í baráttu gegn verðbólgu. Það er bara því miður ekki reyndin í dag eins og við sjáum t.d. á ummælum Seðlabankans um að fjárlögin séu hlutlaus. Það þýðir: Þau gera ekki vonda stöðu erfiðari. Hjálpa þau til? Nei. Það er staðreynd að tímabil hárra vaxta er lengra á Íslandi en í löndum sem við horfum almennt til. Það er líka staðreynd að vextir eru margfalt hærri á Íslandi en í löndum sem við horfum almennt til. Það er í því samhengi ábyrgðarhluti að neita að ræða kostnað á krónunni fyrir íslenskan almenning. Verðbólga og séríslenskir vextir hafa mikil áhrif á heimilin í landinu núna og á fleiri en láglaunahópa. Fólk sem er að borga af húsnæðislánum á ekki að þurfa að vera statt í miðri áhættufjárfestingu. Það á ekki að vera veruleiki ungra barnafjölskyldna og það á ekki að þurfa að fjármagna sig á yfirdráttarlánum því að tölurnar um yfirdrátt sem við erum að sjá núna eru ógnvænlegar. Það er rangt að velta öllum kostnaði yfir á þennan hóp, ungar barnafjölskyldur, að láta afmarkaðan hóp samfélagsins, barnafjölskyldur á Íslandi, taka á sig allar vaxtahækkanir af fullum þunga. Það hefur afleiðingar og það er óréttlátt að svo sé. Verkefnið á að vera að gera fólki kleift að eignast íbúð og að það þurfi ekki að vera áhættufjárfesting. Það á að vera hægt að beita ríkisfjármálunum í þágu þess málstaðar. Það er vitaskuld hægt

Frú forseti. Ég þakka aftur fyrir þessa umræðu. Það sem hægt er að taka úr henni er að við erum sammála um að mikil verðbólga og háir vextir séu vandamál sem við þurfum að leysa. Við erum öll sammála í orði um að ábyrga kjarasamninga þurfi til og við erum öll sammála í orði um að aðhald á útgjaldahlið sé mikilvægt, en það er ýmislegt sem við erum síðan kannski ekki alveg sammála um eða gætum illa náð saman um aðgerðir til að ná því markmiði. Hér er töluvert rætt um krónuna og gjaldmiðlamál. Ég held að það sé mikilvægt að einfalda það ekki heldur um of. Mér finnst sjálfsagt og eðlilegt að ræða gjaldmiðlamál hvenær sem kallað er eftir því en einhliða upptaka annars gjaldmiðils er almennt talin frekar óraunhæf. Upptöku evru þarf þá að gera með því að taka aðra og miklu stærri pólitíska ákvörðun, um að ganga í Evrópusambandið. Það er ekki hægt að láta eins og það sé ekki líka stór umræða um afleiðingar og ákvarðanir, hvort sem litið er á efnahagsmál, hagkerfið, auðlindir, löggjöf, útgjöld, hagsveiflur og hvernig þær ná jafnvægi hér á landi ef það yrði gert. Það er þar sem ég er einfaldlega pólitískt ósammála þeim sem vilja taka það skref. Of miklar sveiflur í hagkerfinu á Íslandi eru skaðlegar og ég er sammála hv. þingmönnum sem hafa komið inn á þetta. þurfum við að horfast í augu við hvað það er sem stuðlar að því, bæði þar sem við höfum mikla sannfæringu fyrir því sem þarf að gera og við þurfum líka að viðurkenna ef við höfum minni sannfæringu. Við vitum u.þ.b. hvað þarf til. Við vitum að það þarf aðhald á útgjaldahlið, við vitum að við þurfum ábyrga kjarasamninga, við vitum hvar ábyrgðin liggur og hún er alls staðar. Það er enginn einn aðili sem getur eingöngu bent á hinn. Þetta er hið sameiginlega verkefni sem við stöndum frammi fyrir og sérstaklega nú er mikilvægt að við náum saman um það vegna þess að næg eru verkefnin og röð áfalla (Forseti hringir.) sem við stöndum frammi fyrir og við þurfum að vera í stakk búin til að mæta

Hæstv. forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um tímabundinn stuðning til greiðslu launa vegna náttúruhamfara í Grindavík. Það er ekki léttvæg ástæða sem veldur því að nauðsynlegt er að taka slíkt frumvarp til meðferðar hér á Alþingi Íslendinga en náttúran hefur enn og aftur minnt á sig á Reykjanesskaga og ljóst er að í þetta sinn er um að ræða náttúruhamfarir af stærðargráðu sem á síðari tímum hefur ekki þekkst hér á landi. Hugur okkar allra er hjá Grindvíkingum sem nú takast á við nýjan veruleika fjarri heimilum sínum og ofan á allt annað geta mörg ekki sinnt vinnu sinni þar sem starfsstöðin er í Grindavík. Við erum stödd í jarðfræðilegri atburðarás sem við vitum ekki hvernig mun enda. Þetta skapar nagandi óvissu fyrir Grindvíkinga sem hafa þurft að yfirgefa heimili sín og sjá ekki fram á að fara aftur heim alveg í bráð. Við ráðum ekki við óvissu sem tengist náttúruöflunum en þeirri óvissu sem tengist afkomu fólks, húsnæði, skólagöngu barna og fleiri atriðum getum við og eigum að draga úr og eyða og búa til aukna vissu og von hjá Grindvíkingum. Eitt af því er að draga úr áhyggjum fólks í Grindavík af afkomu sinni. Það er fjölmargt sem hefur áhrif á afkomu fólks; húsnæðislán heima fyrir í Grindavík, leiga á nýju húsnæði, matur og aðrar nauðsynjar frá degi til dags. Það hefur því verið forgangsverkefni hjá ríkisstjórninni að grípa strax til aðgerða er lúta að stuðningi til greiðslu launa vegna náttúruhamfaranna og reyna þannig að draga úr áhyggjum fólks af afkomu sinni. Markmið þess frumvarps sem ég mæli hér fyrir er að tryggja fólki launagreiðslur upp að ákveðnu hámarki á meðan náttúruhamfarir koma í veg fyrir að það geti sinnt vinnu sinni þar sem starfsstöðin er í Grindavíkurbæ. Markmið frumvarpsins er jafnframt að viðhalda ráðningarsambandi atvinnurekenda og starfsfólks. Við erum enn í atburðarásinni miðri en vonum auðvitað öll að aðstæður fólks skýrist sem mest á næstu vikum og mánuðum. Í ljósi þess er gert ráð fyrir að sá stuðningur sem frumvarpið felur í sér geti komið til á tímabilinu frá 11. nóvember síðastliðnum og til loka febrúarmánaðar á næsta ári. Stjórnvöld munu hér eftir sem hingað til fylgjast náið með framvindu mála og grípa til aðgerða til að styðja við bakið á Grindvíkingum eins lengi og þörf krefur. Virðulegi forseti. Með frumvarpinu er gert ráð fyrir að heimilt verði að veita tímabundinn stuðning upp að ákveðnu hámarki til greiðslu launa starfsfólks á almennum vinnumarkaði í Grindavíkurbæ en ljóst er að ríkið og sveitarfélagið sjálft munu greiða starfsfólki sínu laun þrátt fyrir að ekki komi til stuðnings frá ríkinu. Skilyrði fyrir því að atvinnurekandi geti óskað eftir stuðningi vegna greiðslu launa starfsfólks er að atvinnurekandinn hafi sannanlega greitt starfsfólki sínu laun og að starfsstöðvar starfsfólksins séu í Grindavíkurbæ þannig að starfsfólkið hafi af þeim sökum ekki geta sinnt vinnu sinni. Ég bind miklar vonir við að fyrirtækin á svæðinu muni halda áfram að greiða starfsfólki sínu laun og forðist það að beita heimildum til að taka starfsfólk af launaskrá við þessar aðstæður. Að sjálfsögðu vona ég einnig að ekki þurfi að koma til uppsagna. Þrátt fyrir framangreint er gert ráð fyrir því í frumvarpinu að það geti komið til stuðnings til einstaklinga sem ekki geta sinnt störfum sínum í Grindavíkurbæ og fá af einhverjum ástæðum ekki greidd laun frá atvinnurekanda. Jafnframt er með frumvarpinu tryggður stuðningur til sjálfstætt starfandi einstaklinga sem eru með starfsstöðvar í Grindavík. Gert er ráð fyrir að stuðningur samkvæmt frumvarpinu geti aldrei numið hærri fjárhæð en 633.000 kr. miðað við heilan almanaksmánuð en það er sama hámarksfjárhæð og greidd er á grundvelli laga um Ábyrgðasjóð launa. Auk þess yrði veittur 11,5% viðbótarstuðningur af greiddri fjárhæð hverju sinni vegna mótframlags í lífeyrissjóð. Þannig getur stuðningurinn að hámarki numið rúmlega 705.000 kr. á mánuði vegna hvers einstaklings. Vinnumálastofnun mun annast framkvæmdina en stofnunin hefur að mínu mati margsannað sig þegar kemur að því að leysa flókin verkefni á stuttum tíma. Ég er þess fullviss að stofnunin muni sjá til þess að framkvæmdin hvað varðar fyrirhugaðan stuðning vegna launa muni ganga hratt og vel fyrir sig. Þá ber þess að geta að stofnunin hefur þegar hafið undirbúning framkvæmdarinnar. Þetta frumvarp snýst um að tryggja launagreiðslur til næstu mánaða til þeirra einstaklinga sem nú búa við mikla óvissu vegna þeirra náttúruhamfara sem geisa í Grindavíkurbæ. Á sama tíma og ég hvet fyrirtækin á svæðinu til að leita allra mögulegra leiða til að greiða laun starfsfólks síns svo lengi sem mögulegt er þannig að einstaklingarnir verði fyrir sem minnstu tekjutapi tel ég að ekki verði hjá því komist að setja einhvers konar hömlur á heimild fyrirtækja til að greiða út arð eftir að hafa þegið umræddan stuðning frá stjórnvöldum. Er þannig í frumvarpinu gert ráð fyrir að ef atvinnurekandi sem fengið hefur stuðning til greiðslu launa tekur ákvörðun um úthlutun arðs á tímabilinu mars 2024 til og með febrúar 2025 þá skuli hann endurgreiða Vinnumálastofnun þann stuðning sem hann hefur fengið frá ríkinu áður en til úthlutunar arðs kemur. Að mínu mati er þetta eðlileg krafa sem hér er gert ráð fyrir að gerð verði til þeirra fyrirtækja sem um ræðir og ég tel hana mikilvæga, enda er sá stuðningur sem um ræðir ráðstöfun á almannafé. Virðulegi forseti. Ljóst er að sú staða sem komin er upp tekur á okkur öll en fyrst og fremst tekur hún á hjá Grindvíkingum. Það er nauðsynlegt að bregðast hratt og örugglega við til að koma til móts við samfélagið í Grindavík og þetta frumvarp er liður í því. Áður en ég lýk máli mínu vil ég árétta það að frumvarpið er unnið í samráði við forsætisráðuneyti og fjármála- og efnahagsráðuneyti, í samráði við Vinnumálastofnun, ASÍ og Samtök atvinnulífsins. Vil ég þakka öllum þessum aðilum fyrir framlag þeirra og skjót viðbrögð í hvívetna. Ég óska líka eftir góðri samvinnu við hv. þingmenn um skjóta afgreiðslu þessa mikilvæga máls, enda desembermánuður rétt handan við hornið. Við getum ekki haft áhrif á náttúruöflin en við getum samþykkt þetta frumvarp og lagt þannig lóð á vogarskálarnar með því fólki sem stendur nú í auga stormsins. Að lokum þessari umræðu í dag legg ég til að frumvarpinu verði vísað til hv. velferðarnefndar.

nú vitum við að það eiga eftir að koma upp ýmis álitamál í sambandi við þetta og það eru ýmsir einstaklingar sem eiga eftir að þurfa að spyrja spurninga: Stendur til að vera með sérsíðu eða sérnetfang eða einhvern aðila sem er hægt að leita beint til til að fá upplýsingar og svör?

Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Ég held að það sé alveg rétt að það muni koma upp álitamál í þessu líkt og mörgum öðrum málum. Við viljum þó meina að við séum að ná utan um ansi stóran hóp þeirra sem þetta á við um, þ.e. fólk sem hefur starfsstöð í Grindavík. Spurning hv. þingmanns um hvert fólk geti leitað er mjög góð og og það er mikilvægt að fólk viti svarið við henni. Vinnumálastofnun fer með framkvæmdina og þau eru þegar byrjuð að undirbúa hana, þ.e. tölvukerfin hjá sér. Ég geri ráð fyrir því að það verði upplýsingar um þetta á vefnum island.is og það verði hægt að nálgast upplýsingar niðri í Tollhúsi, eins og hv. þingmaður kom inn á, en þar er Vinnumálastofnun að koma sér upp aðstöðu og þau verða þar á einhverjum tilteknum tímum. Ég geri líka ráð fyrir að hægt verði að fara á skrifstofu Vinnumálastofnunar sem er á Grensásveginum. Ég geri ráð fyrir því að þar verði opið líka og auðvitað hægt að hringja inn til að fá upplýsingar.

til æðri ákvörðunar. Kæruleiðin var líka til úrskurðarnefndar velferðarmála í Covid, svo dæmi sé tekið. Þannig að ég sé ekki í fljótu bragði með hvaða móti við gætum tryggt þessi mikilvægu réttindi fólks án þess að fara þessa leið, enda hefur hún kannski sýnt sig og sannað og hún hefur hingað til gengið vel.

það þurfi að auglýsa þetta úrræði vel því að það skiptir mjög miklu máli að fólk viti rétt sinn og að það geti leitað á réttan stað til að fá réttar og góðar upplýsingar. Ég ætla ekki að lengja þetta frekar en tek undir með hv. þingmanni.

Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir framsöguna. Mig langar að spyrja út í tímamörkin á þessu frumvarpi svona í fyrsta kasti. Ég velti fyrir mér hvers vegna sú leið er farin að hafa tímamörkin á þessu frumvarpi svona stutt. Þetta eru þrír mánuðir og við erum að tala um óvissutíma og hversu erfið óvissan er fyrir fólk frá Grindavík og hérna erum við að leggja til mjög skamma lausn þótt við vitum að ástandið geti varað töluvert lengur. Ég vil því byrja á að spyrja ráðherra hvort það kæmi ekki til greina að hafa lengri tíma og geta svo bara eftir atvikum hætt stuðningnum, frekar en að við þurfum svo að fara aftur í þessa æfingu í raun strax strax eftir áramót til að framlengja. Ég vil spyrja hvers vegna þessi stutti tímarammi er valinn. Síðan langar mig að fara aðeins út í samspil þessa stuðnings og svo atvinnuleysistrygginga. Ég velti fyrir mér hvernig ráðherra lítur á stöðu tveggja einstaklinga frá Grindavík þar sem öðrum er sagt upp og hinn heldur starfi sínu í gegnum þetta úrræði, hvort það komi til álita að skoða stöðu þeirra sem er sagt upp, vegna þess að við vitum að tekjutengdar atvinnuleysisbætur ná ekki upp í t.d. þetta hámark sem er á þessu frumvarpi.

að með því að krefjast endurgreiðslu ef fyrirtækin greiða sér út arð á næsta ári myndast kannski ákveðinn hvati til að segja frekar upp starfsfólki, til að þurfa ekki að endurgreiða síðar eða mega ekki greiða út arð. Ég skil alveg hugsunina á bak við það

hugsum hvort þau séu stutt eða löng. Ég tek alveg undir með þingmanni að þrír mánuðir eru ekki mjög langur tími en við töldum þó skynsamlegra að hafa þetta frekar styttra en lengra, þó svo að þrír mánuðir sé talsvert langt, það eru tveir mánuðir inn í næsta ár, vegna þess að óvissan er mjög mikil, þ.e. óvissan um hvað muni gerast. Þess vegna er gott að geta aðlagað þetta úrræði ef á þarf að halda eftir því sem málum vindur fram. Ég veit að þingheimur mun taka mjög vel í það ef það kemur til þess að þurfa annaðhvort að gera einhverjar breytingar, sníða af einhverja agnúa eða hreinlega framlengja þetta. Þá held ég að muni ekki standa á neinum hérna inni þannig að ég hef í sjálfu sér ekki áhyggjur af því.

þá náttúrlega kemur inn uppsagnarfrestur sem gæti verið einn til þrír mánuðir og á þeim tíma grípur þetta úrræði fólk. En eftir að uppsagnarfrestinum lýkur myndi atvinnuleysistryggingakerfið grípa og þá til að byrja með þriggja mánaða tekjutengdar bætur, sem eru 522.000 kr. á mánuði. — Mér sýnist ég þurfa að koma inn á arðinn í síðara svari til hv. þingmanns.

fyrirsjáanleika. Eins og þetta horfir við mér núna virðist ráðherra vera að boða það að fólk fái þennan stuðning í þrjá mánuði og svo veit fólk í raun ekkert hvað tekur Vissulega getur hæstv. ráðherra búist við velvilja þingmanna hér um að afgreiða eitthvað en það þýðir ekki að Grindvíkingar sé með nokkuð í höndunum um hvað taki við í mars, hvort þetta hætti bara eða hvað sem það er. Ég átta mig alveg á því sem hæstv. ráðherra segir um að óvissan sé mikil en mögulega væri þessu betur fyrir komið þannig að gildistíminn væri aðeins lengri en þá með einhvers konar ákvæði um að lögin falli úr gildi þegar þeirra er ekki lengur þörf. Það er auðveldara, held ég, að ganga í að græja svoleiðis en að fara í framlengingu eða eitthvað annað ef við erum að horfa til þess að hafa fyrirsjáanleikann á hreinu. Þá er ég sérstaklega að hugsa til þess að fólk viti bara að

tímalengdin, en þó ekki meira máli en svo að það er auðvelt að breyta þessu. Ég held að það sé lykilatriði að við munum breyta þessu ef á þarf að halda og ég held að það sé mikilvægt að það komi fram. Aðeins aftur þar sem frá var horfið áðan, um það ef einhverjum er sagt upp. Við erum auðvitað að vonast til þess að með þessu frumvarpi komum við í veg fyrir uppsagnir. Við getum ekki útilokað það

ég segja varðandi arðinn að ég veit hvað hv. þingmaður er að fara með því en vil nefna hér að frumvarpið er samið í samráði við aðila vinnumarkaðarins og þeir voru sáttir við þessa útfærslu á málinu, sem ég held að sé mikilvægt. (Forseti hringir.) Komi til einhverra breytinga sem þetta atriði varða þá tel ég að það sé mjög mikilvægt að það verði rætt ítarlega við aðila vinnumarkaðarins.

Ég fagna þessu frumvarpi og að það sé fram komið og tel þetta bráðnauðsynlegt og mun styðja það alveg til enda. Það skiptir máli að við eyðum óvissu eins mikið og hægt

hvernig það endar eftir meðferð þingsins, en það var sátt á meðal aðila vinnumarkaðarins um það orðalag sem fór inn í frumvarpið. Ég hvet síðan að sjálfsögðu hv. velferðarnefnd til að ræða þetta mál mjög vel við aðila vinnumarkaðarins vegna þeirra þátta sem hv. þingmaður dregur hér fram. Það eru þeir þættir sem snúa að því að atvinnurekandi í þessu tilfelli, því að hér eru sérstakar aðstæður uppi, geti tekið fólk af launaskrá út af force majeure-aðstæðum án þess að ráðningarsamband rofni. Þetta fórum við ágætlega yfir í velferðarnefnd í morgun og ég hvet nefndina til að ræða þetta atriði sérstaklega við aðila vinnumarkaðarins

er í 50% vinnu er hámarkið 50% af 633.000 kr. Með þessum hætti er reynt að halda fullri sanngirni í þessu máli.

Virðulegi forseti. Ég vil þakka hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra fyrir að leggja fram þetta frumvarp hér í dag svona hratt og vel. Það er honum og hans fólki til sóma að gera það. Frumvarpið er mikilvægur þáttur í viðbrögðum ríkisins við þeim erfiðu aðstæðum sem Grindvíkingar eru í í dag og er liður í því að mæta afkomuáhyggjum þeim sem þau þurfa að búa við til viðbótar við þær ömurlegu og óbærilegu aðstæður að þurfa að flýja heimili sín og þurfa hugsanlega að sjá á bak þess sökum þeirra náttúruhamfara sem við erum að verða vitni að á Reykjanesi um þessar mundir. Hugur okkar er hjá þeim og ljóst er að ríkur vilji er á Alþingi til að standa við bakið á Grindvíkingum á þessum erfiðu tímum. Ég vil líka þakka hv. þingmönnum fyrir þá upplýsandi umræðu sem þegar hefur farið fram um ýmis mál þessa frumvarps. Í frumvarpi hæstv. ráðherra eru margir góðir punktar sem munu gagnast vel þessa mánuði sem gert er ráð fyrir að þessar ráðstafanir munu gilda. Mikilvæg er ráðstöfunin varðandi það að þau fyrirtæki sem munu njóta þess styrks sem hér um ræðir skuli ekki greiða sér út arð út febrúar 2025 en endurgreiða styrkinn ella. Þetta er liður í að ná sátt meðal þjóðarinnar um slíka slíkar ráðstafanir. Nú er það hins vegar svo að líklegt er að afleiðingar þessa atburðar sem þegar hefur átt sér stað muni vara lengur en fram til 29. febrúar þótt ekkert meira myndi gerast. Við þurfum að bíða af okkur allan grun um að svæðið sé orðið öruggt á ný. Miklar skemmdir hafa orðið á innviðum og húsum og það tekur tíma að laga slíkt og koma því í samt lag. Líklegt er að það muni taka atvinnulífið í Grindavík talsverðan tíma að taka við sér á ný. Í því sambandi heyri ég af umræðunni sem fram hefur farið hér í dag, virðulegur forseti, félags- og vinnumarkaðsráðherra er þegar byrjaður að velta fyrir sér lengri tímaási en þessum þremur mánuðum í þessu tilliti. Því miður erum við ekki heppin með aðstæður í samfélaginu þegar þetta áfall ríður yfir, ef hægt er að segja sem svo. Við erum tiltölulega nýkomin út úr öðru neyðarástandi. Ríkissjóður er skuldsettur, verðbólga er í hæstu hæðum, stýrivextir háir og húsnæðismarkaðurinn er eins og hann er, mjög erfiður. Sú ríkisstjórn sem nú situr er því ekki öfundsverð af þeirri stöðu sem hún er í því að ljóst er að viðbrögðin við henni munu ekki hjálpa til við að takast á við hinar slæmu aðstæður í efnahagslífinu sem hafa skapað hér lífskjarakrísu fyrir fjölda fólks, eins og við höfum þegar rætt á Alþingi í dag. Það þarf nýjar nálganir sem ég ber því miður ugg í brjósti um að sú ríkisstjórn sem nú situr hafi takmarkaðan mátt til að ráðast í. Hins vegar er það algerlega ljóst að það sem er til umfjöllunar hér í dag, að tryggja afkomu þeirra sem ekki geta stundað vinnu sína í Grindavík við þessar ömurlegu aðstæður, er forgangsmál að við sem samfélag viljum vitaskuld gera það sem við getum til að létta af þeim eins miklu af þeim áhyggjum sem á þau herja og mögulegt er. Við í Samfylkingunni erum klárlega í liði með Grindvíkingum í þeim efnum.

með þar. Sem betur fer er búið að boða að það verði unnið hratt og vel og við munum stefna að því að reyna að klára þetta innan viku. Ég held að við ættum að geta gert það með sóma ef við tökum höndum saman. Við höfum sýnt það hingað til hér á þingi að þegar við erum sammála um að gera hlutina

spurt, um framkvæmd á málinu ekki síst, sem er mjög mikilvæg, auk þess að upplýsingaflæði sé gott til þeirra sem eiga hlut að máli. Þetta skiptir miklu máli

til greiðslu launa vegna náttúruhamfara í Grindavík, skiptir verulegu máli fyrir íbúa Grindavíkur. Ekki síst er þetta einnig til þess fallið að eyða þeirri óvissu sem fólk býr nú við. Það er erfitt að setja sig í spor þessa fólks, 3.800 manns sem þurftu að yfirgefa heimili sitt með mjög skömmum fyrirvara og komast ekki til síns heima núna. Það er öllum þungbært sem þar eiga hlut að máli og nú styttist til jóla og alls þess undirbúnings sem fylgir þeirri góðu hátíð. Að geta ekki verið heima við er mörgum þungbært. Hér er verið að leggja fram mjög mikilvægt mál sem léttir af fólki.

Það er mikilvægt að vernda afkomu fólks, eins og lagt er upp með, sem getur ekki starfað í Grindavík vegna þess að ríkisstjórnin hefur fyrirskipað að allir þeir sem eru búsettir í Grindavík þurfi að yfirgefa byggðina. Við vonum að sjálfsögðu, frú forseti, að þessar aðstæður vari ekki lengi og í öllu

Því miður var ég að sjá það núna í fréttum að það er búið að stækka hættusvæðið þannig að náttúruváin vofir enn yfir. En eins og ég segi enn og aftur: Vonandi líður þetta hjá. Það er mjög mikilvægt að vera viðbúin og hlusta á vísindamenn í þessum efnum og fara að þeirra ráðleggingum. En það eru líka jákvæðar fréttir. Langflest hús í Grindavík eru í góðu standi. Það eru góðar fréttir. Það er gott fyrir fólk að vita af því að húsið þess

og nefndin verður að fara yfir málið vel og vandlega vegna þess að það er mjög slæmt ef það kemur síðan á daginn að tilgangur laganna nær kannski ekki fram að ganga vegna þess að mönnum yfirsást einhver tiltekin atriði í lagavinnunni. Við þekkjum það í gegnum veirufaraldurinn sem gekk yfir, en þá þurfti að bregðast hratt og vel við í lagasetningu, að þá voru þar gerð mistök, því miður, sem mátti rekja til þess að menn voru að flýta sér um of. Það er ekki gott í svona svona lagasetningu. Varðandi skilyrðin fyrir stuðningnum er mikilvægt að þeir sem eiga hlut að máli kynni sér þau,

það er mjög slæmt. Þess vegna er mikilvægt að upplýsingaflæðið — og þá frá Vinnumálastofnun, sem hefur fengið það hlutverk að sinna þessu, og það mæðir nú orðið ansi mikið á því ágæta starfsfólki sem starfar hjá Vinnumálastofnun. Eins og við þekkjum hefur Vinnumálastofnun það hlutverk að þjónusta þá sem sækja hér um alþjóðlega vernd og það hefur orðið gríðarleg fjölgun þar og nú bætist þetta hlutverk á starfsfólk Vinnumálastofnunar, þannig að ég held að það sé nú rétt að þakka því ágæta fólki fyrir vel unnin störf. Þau þurfa að bæta þessu verkefni á sig og við þökkum þeim fyrir það.

Þetta er náttúrlega mál sem þarf að fara mjög vandlega yfir í nefndinni. Það eru sum sjónarmið sem eru á þann veg að þetta ættu jafnvel að vera tvö ár eða þrjú ár en þetta þarf allt saman að ræða innan nefndarinnar

þegar viðkomandi er synjað um þessa fyrirgreiðslu af hálfu hins opinbera og þá er þessi kæruleið sem er fyrir hendi og síðan er hægt að að áfrýja málunum til almennra dómstóla, þannig að það sé sagt hér. Að lokum, frú forseti, vil ég bara segja að ég vil þakka fyrir þessa vinnu. Ég veit að það er töluverð vinna innan nefndarinnar fram undan og mikilvægt að menn að menn hafi hraðar hendur en passi upp á að það séu ekki neinir hnökrar í þessari lagasetningu. Við erum náttúrlega fyrst og fremst að hugsa til þeirra sem búa núna við þessa óvissu í Grindavík. Ég vil bara segja það að lokum, ég hef sagt hér áður, að guð gefi að það verði ekki frekari náttúruhamfarir. Grindvíkingar eru að eðlisfari bjartsýnir og ég vona svo sannarlega að þeir eigi eftir að sjá fram á betri tíma á næstu mánuðum.

skynja ekkert annað í þessum ágæta þingsal og í umræðum sem við höfum átt um þetta mál á öðrum vettvangi þingsins en að það sé ríkur vilji til að greiða götu þessa máls hratt og örugglega, enda ríður mikið á.

liggja fyrir hjá hinu opinbera en fyrst og fremst hjá Grindvíkingum sjálfum. Það sem við getum gert er að reyna að leggja eins mikið lið og við lifandi getum, m.a. með því að vinna hratt að þeim málum sem fram eru komin en vissulega af vandvirkni. Ég veit að það hefur verið gert í þessu máli, unnið hratt en að sama skapi góð vinna þarna að baki af hálfu hæstv. ráðherra og hans ráðuneytis í ríkri samvinnu við aðila vinnumarkaðarins, eins og hæstv. ráðherra kom inn á í sinni framsögu, og önnur ráðuneyti sem hlut eiga að máli og er það vel.

Það er brýnt að þessir einstaklingar sem um ræðir haldi ráðningarsambandi sínu og verði ekki fyrir tekjutapi á þessum tímum. Hér er hið opinbera að gera sitt við hér á þingi munum ekki láta standa á okkur að gera okkar til þess að leggja þessu stóra verkefni lið og ég fagna því sem ég heyri hér hjá öðrum hv. þingmönnum, mér heyrist við öll vera í því sama liði.

Það frumvarp sem við ræðum hér í dag er lagt fram í því skyni að vernda afkomu þeirra sem hafa orðið fyrir þeim náttúruhamförum sem riðið hafa yfir Grindavíkurbæ og geta ekki gegnt störfum sínum.

Óvissan er því mikil og hér er um að ræða skref í rétta átt til að koma til móts við þá óvissu og reyna að eyða henni að einhverju leyti. Eins og segir í greinargerð með frumvarpinu er er hér ætlað að tryggja tímabundinn stuðning vegna launa þess fólks sem vegna náttúruhamfara í Grindavíkurbæ getur ekki gegnt störfum sínum. Það á svo sannarlega líka við um fólk sem býr utan svæðisins en sækir vinnu í Grindavík. Um er að ræða stuðning til greiðslu launa starfsfólks á almennum vinnumarkaði en gert er ráð fyrir að ríki og sveitarfélög greiði áfram fólki sínu laun. Enn fremur er gert ráð fyrir að heimilt verði að uppfylltum tilteknum skilyrðum að veita starfsfólki tímabundinn stuðning vegna launataps upp að ákveðnu hámarki þrátt fyrir að viðkomandi hafi ekki fengið greidd laun, svo sem vegna rekstrarörðugleika eða tekjufalls atvinnurekenda þess. Einnig er gert ráð fyrir að heimilt verði að veita sjálfstætt starfandi einstaklingum tímabundinn stuðning og eins og hér kom fram í umræðunni áðan er það afskaplega mikilvægt. Hæstv. ráðherra hefur farið ágætlega yfir þær upphæðir sem hér um ræðir en það er mikilvægt að taka fram að einnig er gert ráð fyrir 11,5% viðbótarstuðningi, að hann sé greiddur í mótframlag í lífeyrissjóð, þannig að heildarfjárhæð stuðnings getur numið rúmum 700.000 kr. fyrir hvern einstakling. Þá er lagt til að ef komi til útgreiðslu arðs af hálfu atvinnurekanda sem fengið hefur umræddan stuðning verði að endurgreiða þann stuðning. Hér í umræðunni fyrr í dag, virðulegi forseti, var aðeins sett spurningarmerki við þetta og hversu mikilvægt það væri að eyða allri óvissu sem af þessu gæti hlotist og ég vænti þess að að hv. velferðarnefnd taki vel utan um þann þátt málsins svo að frumvarpið geti náð fram að ganga. Það er vissulega mikilvægt að tryggja afkomu íbúa og Grindavíkur og þeirra sem nú geta ekki sinnt störfum sínum á svæðinu. Við þurfum að tryggja húsnæðisstuðning, félagslegan stuðning og fjárhagslegan stuðning og er þetta frumvarp liður í því. Það er unnið að útfærslu í húsnæðismálum til lengri og skemmri tíma en Grindvíkingar eru ekki einsleitur hópur og mikilvægt að mæta þörfum hvers og eins. Mér skilst að komið verði upp símaveri vegna húsnæðismála og að það verði opnað í dag og held ég að það sé mjög þarft að veita góðar upplýsingar þeim sem á þurfa að halda. Rétt fyrir þessa ágætu umræðu hafði ég tækifæri til að heimsækja þjónustumiðstöðina í Reykjavík sem komið hefur verið upp. Þar eru allir Grindvíkingar hvattir til að koma og njóta samveru. Hjá þjónustumiðstöðinni er einnig hægt að fá ýmsar upplýsingar. Mér skilst á fréttum að þar hafi verið að koma saman um 100 manns á dag nú þegar og sýnist mér sú umgjörð öll með besta móti. Það er aðdáunarvert að sjá að starfsemi Grindavíkurbæjar skuli vera komin af stað í húsnæði Ráðhúss Reykjavíkur og á það ágæta fólk, kjörnir fulltrúar og embættismenn, þakkir skildar. Ég veit að sveitarfélögin á Suðurnesjum sýna einnig mikla samheldni og leita allra leiða til að koma og aðstoða nágranna sína í verki. Það sama má segja um önnur sveitarfélög á landinu þar sem Grindvíkingum er veittur allur sá stuðningur sem hægt er. Virðulegi forseti. Eitt af því sem kom upp í spjalli mínu í dag við fólk frá Grindavík var upplýsingaóreiða. Það er mikilvægt fyrir stjórnvöld, Ríkisútvarpið sem hefur hlutverk í almannavarnaástandi og fjölmiðla að horfa til þess að ekki verði óþarfa upplýsingaóreiða. Ég tel að upplýsingafundir almannavarna séu mjög mikilvægir í því tilliti og raunar allar upplýsingar sem þurfa að koma frá stjórnvöldum á þessum tíma og á áframhaldandi óvissustigi. Eins og gefur að skilja hef ég verið í sambandi við marga Grindvíkinga að undanförnu eða allt frá því að atburðurinn átti sér stað sem við stöndum nú í miðjunni á. Það er kallað eftir fyrirsjáanleika eins og hægt er í ljósi aðstæðna. Við verðum því öll að leggjast á eitt. Það er jákvætt að umrætt frumvarp sé komið fram og ég vænti þess að það fái málefnalega umfjöllun á Alþingi og hægt verði að klára það sem allra fyrst. Að lokum vildi ég segja það, virðulegi forseti, að hugur minn er hjá Grindvíkingum og ég mun gera allt sem í mínu valdi stendur til að draga úr áhyggjum þeirra í því ástandi sem nú við blasir og ég er sannfærður um það að þingheimur er sammála mér.

sérstaklega varðandi það sem hv. þm. Jóhann Friðrik Friðriksson nefndi hér í ræðu sinni áðan um að eyða óvissu eins og kostur er og tryggja það að réttar fréttir skili sér eins vel og hægt er við þær aðstæður sem nú eru í fjölmiðlum. Það þarf að sýna pólitíska forystu við þessar aðstæður. Það dugar ekki núna eingöngu að vísa á sérfræðingana, þótt við séum auðvitað mjög þakklát fyrir þeirra miklu og mikilvægu vinnu, en þeir eru ekkert endilega alltaf sammála. Þá þarf ríkisstjórnin að sýna forystu og vega og meta hvernig þurfi að bregðast við á hverjum tíma. Ég teldi t.d. æskilegt að þjóðaröryggisráð fundaði mjög reglulega á meðan aðstæður eru eins og þær eru einmitt að fá upplýsingarnar frá þeim sem fylgjast með frá degi til dags, sérfræðingunum, en einnig til að taka ákvarðanir og ýta á eftir þeim. Ríkisstjórnin auðvitað ræðir þessi mál á sínum fundum eins og gengur en við þessar aðstæður þarf

Hér er ég t.d. að velta fyrir mér vörnum fyrir Grindavík því að nú var loks ákveðið að ráðast í varnargarða fyrir Svartsengi og Bláa lónið tveimur árum eftir að umræða hófst um mikilvægi þess og farið var að hanna þau mannvirki. En mér finnst vanta upplýsingar um varnir fyrir Grindavíkurbyggðina,

eftir að hugsanlega meiri skaði er skeður. Það er þegar orðið töluvert tjón í Grindavík og ljóst að það mun verða dýrt að gera við það. Ég hvet ríkisstjórnina til að marka sér stefnu og hafa það á hreinu hvernig haldið verður á málum út frá ólíkum sviðsmyndum. Óvissustigið er slíkt að það væri mikill fengur að því fyrir Grindvíkinga, tel ég,

hvet auðvitað stjórnvöld líka til dáða við að leysa úr menntamálum og tómstundum barna. Þar hefur heilmikið starf verið unnið af ýmsum aðilum sem hafa komið þar að og í íþróttastarfinu eins og við höfum séð. að það þarf að hugsa til margra mánaða og gera ráðstafanir í samræmi við það. Svo eru það húsnæðismálin.

að þá sé sett af stað nefnd sem eigi að skoða næstu misserin hvernig brugðist verði við. Það er tímabært að hefja framkvæmdir strax. Auðvitað þurfa menn að skipuleggja sig og það getur tekið einhverja daga en þá á bara að funda eins oft og lengi og þarf til þess að taka ákvörðun og gera ráðstafanir í samræmi við það. Fyrst og fremst, frú forseti, vildi ég nú ítreka þetta sem aðrir hafa nefnt hér, hversu mikilvægt það er að stjórnvöld taki forystu en umfram allt upplýsi fólk og komi á framfæri upplýsingum um hvernig verði brugðist við á hinum ýmsu sviðum áður en hugsanlegt meira tjón verður því að við þær aðstæður verður erfitt að taka ákvarðanir og í millitíðinni verður fólk búið að búa við viðvarandi óvissu.

bankamálin, þar sem ríkisstjórnin segist vera í einhverjum viðræðum en hún þarf þar eins og annars staðar að sýna forystu og útskýra hvað hún vill, að hverju er

Hæstv. forseti. Ég vil byrja á því að þakka hv. þingmönnum fyrir góðar viðtökur við frumvarpi mínu og þessar ágætu umræður sem hér hafa orðið. Þingmönnum hefur orðið tíðrætt um m.a. mikilvægi þess að eyða óvissu og ég vil fá að taka sérstaklega undir það sem margur hv. þingmaður hefur sagt um það, að óvissunni þurfi að eyða. Við erum stödd í miðri atburðarás, jarðfræðilegri atburðarás sem við vitum ekki hvar mun enda. Það er óvissa sem við ráðum ekki við en óvissa sem snýr að afkomu fólks, sem snýr að húsnæðismálum, óvissa sem snýr að því að búa til félagslegt og sálrænt öryggi fyrir fólk er eitthvað sem við getum í sameiningu haft áhrif á. haft áhrif á. Þetta frumvarp er mikilvægt vegna þess að það er hluti af því að eyða þessari óvissu. Það þarf fleira að koma til. Það er verið að vinna að húsnæðismálum. Grindavíkurbær, í samstarfi við ríkið, er að vinna í þeim málum. Þegar er búið að úthluta yfir 100 fjölskyldum húsnæði en a.m.k. 600 fjölskyldur Það er verið að kortleggja þann þátt sérstaklega sem snýr að húsnæðinu þannig að það megi koma fólki í húsnæði sem helst hentar ég sé ekki annað en að þessi mál ættu að ganga ágætlega fyrir sig í þessari viku og næstu, hvort sem við lítum þá til skemmri eða lengri tíma hvað varðar húsnæðismálin. Þá eru stjórnvöld líka að vinna að því með hvaða hætti er hægt að koma að frekari húsnæðisstuðningi sem er mikilvægur hluti af því að eyða óvissu um afkomu og þar koma inn fleiri aðilar eins og hér hefur verið tekið til umræðu í dag, m.a. bankar

í Tollhúsinu hér í Reykjavík þar sem Rauði krossinn veitir aðstoð og tekur fólk í viðtöl sem það vilja. Þetta eru mikilvægir þættir einmitt til þess að draga úr þeirri óvissu sem óhjákvæmilega er fylgifiskur þeirra atburða sem hér hafa átt sér stað. Mér finnst mjög gott að sjá samstöðuna hér á þingi í þessu máli og ég vil fá að þakka hv. þingmönnum kærlega fyrir þá samstöðu og segja að lokum að ég veit að bæði ríkisstjórnin og Alþingi munu grípa Grindvíkinga.